понеделник, от 14,00 до 19,00 ч. при следния дневен ред: Точка единствена. Проект на решение за гласуване вот на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Пламен Орешарски за провала на правителството в областта на вътрешната сигурност и обществен ред. Вносители – Бойко Борисов и група народни представители.

Благодаря, господин председател. Няма логика, при положение че в понеделник ще бъдем тук, във вторник да работим от 14,00 до 19,00 ч. Явно това, което се предлага в момента,

Преминаваме към гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, внесен от Емил Костадинов и група народни представители. Моля, гласувайте.

на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, два законопроекта – от Снежина Маджарова и група народни представители, и от Димчо Михалевски и група народни представители. Вчера бяха представени законопроектите, днес са разискванията. Дискусията е открита, моля Ви заявки за участие. Заповядайте, госпожо Павлова.

Благодаря, господин председател. Ако позволите, в началото с една процедура, която направих и вчера, но виждам, че днес няма реакция. Предложението ми вчера преди закриване на пленарния ден беше по Закона за Закона за Черноморското крайбрежие в залата да бъдат поканени министърът на регионалната политика и министърът на инвестиционното проектиране, тъй като това е законопроект и за политиката, която провежда това министерство. Имаме ли информация по тази тема? Трябваше! Поканена е, но са изпратили писмо, че нямат възможност. Ще направят всичко възможно да осигурят заместник-министър да дойде. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Единият напусна – не издържа! Ако и вторият не дойде, не знам.

Благодаря, господин председател. За мое голямо съжаление, очевидно няма да можем да чуем становището и позицията на министъра, отговорен за провеждането на политиката по отношение управлението и устройството на Черноморското крайбрежие. Това пренебрежение е показателно! Надявам се не означава, че държавата неглижира, нехае и не се интересува какво се случва, как ще се случва и как ще опазим прекрасното българско Черноморие. Нека още веднъж не забравяме, че българското Черноморско крайбрежие е изключителна държавна собственост и трябва да бъде осигурен необходимият достъп на всички български граждани

Първо, осигуряване на по-доброто управление. Второ, наличието на добра дефиниция и добра нормативна база, която да позволява това управление да се реализира – ограничаване на строителството, застрояването на зона „А” и зона „Б” на Черноморското крайбрежие. Не на последно място – осигуряването на добро управление на плажовете, наличието на спасители, наличието на почистване, обезопасяване с цел комфорта, опазване живота и здравето на хората. Практиката от годините на бума на строителството доведе до това курорти като Слънчев бряг да изглеждат във вида, в който са. Убедена съм, че на никой от присъстващите в тази зала не се харесва курортът, изглеждащ по този начин – в който зеленината почти не присъства, в който освен наличието на много бетон имаше и много сергии, павилиони, множество заведения, труден достъп до плажа, свободните зони за плажуване бяха някъде в скалите, ако въобще ги имаше.

От друга страна, всички сме наясно, че с развитието и урбанизацията на общините голяма част от тези територии попадат в центъра на града на населените места. В тези части има не само плажове, има промишлени зони, пристанища и други, и строителните дейности по тях трябва да бъдат извършвани целогодишно. Именно затова колегите – госпожа Маджарова и група народни представители от Парламентарната група на ГЕРБ предложиха облекчен режим и даване възможност на местните власти сами да преценяват кога и как да започне строителният сезон, за да може да бъде осигурено всичко това. това. Надявам се, че по текстовете, предложени от колегите, спор няма. Това е видно и от дискусията в парламентарните комисии. От друга страна, искам да изразя огромното си притеснение от предложението на колегата Михалевски и група народни представители за изменение в текстовете на закона в няколко категории. Това, което виждаме, е опит да се върнат старите практики по отношение на разполагане на преместваемите обекти в зона „А” и зона „Б” и най-вече в зона „А” и по морския плаж. по морския плаж. Предложението също връща стария режим, в който преместваемите обекти – сергии, павилиони, заведения по морския плаж, по морския бряг, да заемат 2% не от активната както беше досега, а от общата площ на плажа, което автоматично означава увеличаване броя на преместваемите обекти по плажната ивица. Не само това, в допълнение се разрешава в тази обща площ да бъдат добавени още 2% за допълнителни търговски обекти. Това ще означава, че по плажа освен заведения, ресторанти и цялата им прилежаща инфраструктура почти няма да има място за свободно плажуване. Не само това, намалява се свободната зона на плажовете на 30% и всъщност вече на 70% от плажовете, ако бъде прието това предложение, ще бъдат разположени

Отделно от това, връща се и старият режим, в който се позволява и поставянето на преместваеми обекти, сергии, както ги наричаме „сергиите с гащите и чорапите” отново да се върнат по бреговата ивица, така че когато се разхождаме всички ние и всички туристи български и чуждестранни, да не можем да виждаме морето от наличието на тези сергии. Всичко това е много притеснително, всичко това означава едно – връщането на старата практика, връщането на грозната, ужасяваща, отблъскваща туристите комбинация от бетон и сергии по българското Черноморие и по българските брегове

отново в скалите. Именно затова още веднъж апелирам – да не се приемат така направените промени на колегата Михалевски и група народни представители, защото това ще означава, че освен бетона на плажа, ще имаме труден достъп до морските плажове. А именно туризмът като национална политика, като национален приоритет беше обявен във фокуса на вниманието и на българското правителство, и на отговорното министерство. Обръщам внимание и за малките плажове – един много важен елемент. Досега не се даваше възможност на малки плажове, на плажове до 40 дка да разполагат с преместваеми обекти с повече от 1% от площта на плажа. Сега и това дори се променя – на тези малки плажове преместваемите обекти могат да бъдат 2% от територията на плажа. Това също, бих бих казала, не е разумно предложение, а аргументите са още по-притеснителни. Основният аргумент в мотивите на вносителите на законопроекта, който четем, е, че концесионерите не получават достатъчно приходи при стопанисването на морските плажове. Уважаеми колеги, не е редно! По този начин законопроектът ще започне да изглежда лобистки, в полза на концесионерите, за да им осигурим големи приходи, а не да се погрижим да имаме добро стопанисване и поддържане на морските плажове. Още повече, не трябва да забравяме, че концесионерите, за да имат актуални концесионни договори, които следва да бъдат актуализирани, но не се актуализат вече повече от 6-8 месеца, единствената причина за това е, че приетите специализирани карти, които бяха направени – заснемане на всички плажове, на цялата зона „А” на Черноморското крайбрежие, не са приети. Не са актуализирани актовете за изключителна държавна собственост, на основата на които могат да бъдат направени промени, не са актуализирани и концесионните договори, и договорите за наем по начин, по който и концесионерите, и наемателите да получават равностойно заплащане, но и да бъде осигурено добро управление на плажната ивица и достатъчно свободни и красиви зони за плажуване. Затова още веднъж апелирам – нека да не приемаме поправки от този вид, тъй като те ощетяват и българските граждани, и туристите, за които трябва да се борим, а не да ги отблъскваме. С така направените промени единственото, което можем да направим, е и последните туристи, които идват в България, да се откажат и да не избират повече България за своя туристическа дестинация. Благодаря, госпожо Павлова. Уважаеми колеги, преди да продължим дебата, искам да направя две съобщения: На 30 януари 2014 г. в Народното събрание е постъпил препис от Решение № 1 за 2014 г. на Конституционния съд по Конституционно дело № 22 С решението си Конституционният съд се произнася по искането на 55 народни представители от Четиридесет и второто Народно събрание и обявява за противоконституционно Решение на Народното събрание от 22 октомври 2013 г. за налагане на Мораториум върху придобиването на правото на собственост върху земя на територията на Република България от страна на чужденци и чуждестранни юридически лица до 1 януари 2020 г. Второ съобщение: На 6 февруари 2014 г. в Народното събрание е постъпил препис от Решение № 2 за 2014 г. на Конституционния съд по Конституционно дело № 3 от 2013 г.

и т. 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, с който е изменена разпоредбата на чл. 169, ал. 4 и е отменена разпоредбата на чл. 179, ал. 1 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс, обнародван в „Държавен вестник”, бр. 105 от 2005 г., последно изменение и допълнение в „Държавен вестник”, бр. 1 от 2014 г. Продължаваме дебатите, уважаеми дами и господа. Има ли реплики към госпожа Павлова? Няма.

Уважаеми дами и господа народни представители, по отношение на промените в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие мога да кажа следното: Първо, те нямат идея да подкрепят концесионерите, а по-скоро да направим така, щото да бъдат определени концесионните такси по един справедлив начин, тъй като днес имаме вече много плажове, които не са отдадени на един неохраняем плаж, който не се почиства, не се поддържа, не предлага абсолютно никакви удобства за плажуващите там туристи с какво допринася за развитието на туризма в България?! Това не ми стана ясно. Второ, по отношение на това, което чухме и преди малко за гащи, чорапи и така нататък. Не мисля, че става дума въобще за такъв тип преместваеми обекти.

наистина да се внесе една справедливост в определянето на тези концесионни такси, също така по отношение на извършвания впоследствие контрол върху спазването на концесионните договори.

Лично аз предлагам на Народното събрание да подкрепим законопроекта на първо четене, така както говорихме и в комисиите ако има нещо, да го коригираме впоследствие. Мисля, че това е един коректен и справедлив подход, що се касае все пак до българското Черноморие и всички би трябвало да сме заинтересовани от

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги! Уважаеми колега Ангелов, с Вашето изказване дадохте допълнително аргументи именно в подкрепа на тезата, че предлаганите от Вас промени, първо, са необмислени, второ, са некоректни и трябва да бъдат цялостно ревизирани и преразгледани. Ще се аргументирам защо. Първият Ви аргумент беше: „за да може концесионерите да плащат по-справедлива концесионна такса”. Това може да се случи и в момента не като увеличим броя на преместваемите обекти, заведенията и търговската площ, разположена на плажната ивица, а ако се актуализира концесионният договор с реалния размер на плажната ивица, която те управляват и стопанисват, тъй като в момента те управляват и стопанисват плажната ивица на основата на концесионни договори, част от които са скици и актове за изключителна държавна собственост на тези плажове, които не са актуализирани повече от 10 години. Заснемането е направено и ако тук беше министърът, която не се интересува от тази тема, разбира се, трябваше да потвърди защо тези скици не са приети и защо не са актуализирани актовете за изключителна държавна собственост, които ще дадат възможност да се намали и концесионната такса там, където е намаляла площта на плажа, и да се постигне справедливо заплащане на концесионни такси, тъй като знаем, че морето взема, но и дава. Вторият аргумент, който визирате, по отношение на това, че има много неохраняеми плажове. Да, има и за тях трябваше да бъдат обявени процедури по концесия. Защото с приетия от нас законопроект през 2012 г. тази процедура беше облекчена, беше опростена и съкратена на 4 месеца. Но това трябваше да бъде направено, ако не миналото лято, то през есента на миналата година. Това не се случи и от управлението на на Вашето правителство от лятото на миналата година до ден-днешен няма нито една обявена процедура нито за концесия, нито за наем на морски плаж. Така че, да, имаме над 100 плажа, които са неохраняеми и нестопанисвани и Вие ще ги обречете това лято да бъдат такива, тъй като министърът, повтарям, която нехае и не е тук днес, не е обявила нито една процедура нито за концесия, нито за наем. Промените в закона, които правите, също не виждам как ще помогнат това да се случи, ако някой не си свърши работата.

Ще започна отпред назад, уважаеми колеги. Госпожо Павлова, по отношение на министъра, който нехаел. На всички заседания на комисиите, преди законопроектът да стигне до тук, присъстваха представители на Министерството на регионалното развитие. Има тяхното становище, така че аз дори не виждам основателна причина днес тук да присъства министърът на регионалното развитие. Не ми изглежда разумно, не ми изглежда нужно. Второ, по отношение на концесиите. Не може да актуализираме концесионни договори, при положение че немалък брой такива изтичат тази година. Респективно предстои провеждане на процедури, както и Вие сама казахте. Как да проведем тези процедури и да заложим там справедливи условия, респективно справедливи такси, ако не го променим сега, преди провеждането?! Това също трябва да се има предвид. По отношение на неконцесионираните плажове. Вие бяхте министър и сигурно знаете по-добре от мен или поне така би трябвало да е, защо тези плажове не се отдават на концесия. Очевидно е, че при тези условия няма желаещи, няма кой да инвестира в едно такова нещо. Пак повтарям, Вие това го знаете прекрасно.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Нека да не забравяме, че днес обсъждаме два законопроекта и да бъдем справедливи в анализа и оценката си и за двата. Аз ще се постарая да направя това. Мотивите на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, гласуван през 2006 г., сочат необходимостта от приемането му като еманация на специалното отношение на българската държава за устойчиво развитие на крайбрежните зони и контрол върху използването на ресурсите. Целите на закона са: да се осигури законова основа на държавната политика за устойчиво развитие на Черноморското крайбрежие, да се осигури ефективно управление на дейностите, да се опазят крайбрежните зони и се осигури защита на екологията и природните дадености. Не на последно място, законът цели да се съгласуват интересите на обществото, собствениците и ползвателите на териториалните ресурси и да се определят основните устройствени принципи, целящи опазване, използване и застрояване. Тези принципи и цели трябва да са водещи при законодателни инициативи за изменение и допълнение на закона, защото и днес можем да констатираме, че съществуват все още конфликти и е нарушена природната среда в обширни райони на крайбрежието. Част от него е свръхурбанизирано, още се правят опити, някои от които, за съжаление, успешни, за застрояване на защитени територии, дюни и морски плажове. Законопроектът за изменение и допълнение, внесен от колегата Снежина Маджарова и група народни представители, предлага право на общинските съвети на крайбрежните общини по предложение на кмета да определят ежегодно периода и територията, в които се забранява извършването на строителни и монтажни работи. Сега в закона съществува императивна забрана за подобни дейности в периода от 15 май до 1 октомври. Безспорно, положителното в тази идея е, че се цели защита на местните интереси, чрез правото на общините от Черноморското крайбрежие да определят собствена политика за устройство и развитие на общинската територия. Защитата на обществения интерес обаче изисква и държавата да определя изисквания, ограничения и забрани за дейностите, които излагат на риск използването на крайбрежната ивица и развитието на туризма като национален приоритет. Ето защо, смятам, че за да се изпълни предназначението на законовите норми следва да се установи все пак срок преди и след който, независимо от приетите решения на общинските съвети, не следва да се извършват строителни и монтажни дейности. По този начин заплахата от евентуални лобистки практики, увреждащи обществения интерес, ще бъдат преодолени. Решенията на общинския съвет подлежат на обжалване, което също представлява евентуална заплаха за отдалечаване във времето на приетите норми и компрометиране на туристическия сезон. Освен това както в случаите на прието решение, така и за неприето решение от общинския съвет в отделна алинея, следва да се предвиди изключение по отношение на неотложни аварийно-ремонтни работи, геозащитни мерки, а не както вносителите са предвидили – това да се отнася само в случаите при неприето решение от общинския съвет. В Глава трета „Зони за териториално-устройствена защита”, в чл. 10, ал. 3, т. 3 се разрешава поставянето на преместваеми обекти на градското обзавеждане и те са изброени спирки, пейки, осветителни тела, информационни табла, монументално-декоративни елементи, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани и часовници. Предложението на колегата Маджарова и група народни представители е да се добави „и други преместваеми обекти при условия и ред, определени с наредба на общинския съвет”. Законодателят неслучайно подробно е изброил обектите и добавянето на „и други”, независимо че са посочени в наредба, в случая както е предложено, на общинския съвет, може да създаде и задължително ще създаде рискове от хаотична, неестетична и загрозяваща дейност на защитеното Черноморско крайбрежие. В случай, че сега лимитираният списък следва да се разшири, то поне е нужно да се добавят обекти определени поне по родов признак. противен случай добавянето на термина „и други” обезсмисля изброяването. Това предложение е неприемливо, изхождайки от обществения интерес. Изброяването в досега действащия текст съвпада и с разпоредбата на чл. 56 от Закона за устройство на територията. По отношение на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, внесен от колегата Димчо Михалевски и група народни представители, ще кажа няколко думи. Безспорно и тези предложения са продиктувани от констатирани проблеми в практиката след приемането на последните промени в закона през месец март 2013 г. Обобщени са предложенията от общини, концесионери и наематели на морски плажове. Основно в законопроекта е въвеждането на допълнителни критерии за определяне на реда и условията за осъществяване на задължителни дейности на плажовете и по-справедливо определяне на размера на концесионните плащания и наеми. Предлага се да се възстановят действащите преди промените разпоредби, което в известен смисъл и лично мен ме притеснява, и съгласно които допустимата площ за преместваеми обекти се определя от общата площ на морския плаж, като отпадне изискването това да е активната площ, което е довело до намаляване приходите на концесионерите и наемателите, а оттук и невъзможността чрез приходи от дейността да покриват концесионните плащания. Освен това се предвижда да отпадне различието в допустимите проценти за преместваеми обекти и допълнителна търговска площ, като се въвежда еднакъв максимален процент до 2% за преместваеми обекти и за допълнителна търговска площ. Премахва се и частичната забрана за разполагане на преместваеми обекти в зона „А”. Предвидено е и приемането на нова методика по чл. 8, ал. 2 от страна на Министерския съвет, както и възлагането на контролни правомощия на специализираната администрация на Министерството на регионалното развитие вместо на областните управители, за спазване изискванията за осигуряване на водно-спасителната дейност и обезопасяване на морските плажове. Основен проблем, който засяга обществения интерес, е намаляване на активната плажна площ за разполагане на плажни принадлежности от посетители. сега действащата норма е посочено до 50%, а предложението предвижда от 30 до 50%. По отношение на преместваемите обекти е посочена допустима височина от 3,6 м, която подлежи на уточнение – дали става дума за височина до кота „корниз”, или до кота „било”; и дали важат нормативите на Закона за устройство на територията, или Наредба № 7 за Правила и норми за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Липсата на конкретност може да доведе до тълкуване и различно прилагане на ограниченията. Такова понятие „височина” само по себе си няма. В сега действащия чл. 8 е предвидено концесионното плащане и наемната цена да се определят с методика, приета от Министерския съвет. Предложението за създаване на нова ал. 3 към чл. 8, с която при определяне на цената се регламентира да се отчитат критериите за икономическа изгода и справедливо разпределение на икономическата изгода, фигурира и критерият за постигане на социално приемлива цена на услугите, предоставени от концесионера или наемателя. Понятието „социално приемлива цена” се нуждае от конкретизация на законово ниво, чрез определение в допълнителните разпоредби. Законът за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие безспорно трябва да я отрази и Решение № 12, Конституционно дело № 9 от 2013

Въпреки всичко казано, аз имам всичките, а и достатъчни основания да подкрепя на първо четене и двата законопроекта, защото считам, че има потенциал между първо и второ четене да бъдат извършени необходимите промени,

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, няма да повтарям това, което преждеговорившите преди мен споделиха като аргументи, но искам да взема отношение по два въпроса в проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, предложен от народния представител Димчо Михалевски и група народни представители. Ще помоля след като изкажа моите аргументи, нека и вносителите да вземат отношение по това, защото наистина са важни въпроси. Първият въпрос, който е изключително важен, са промените в Закона за държавната собственост. В момента с тази редакция, която ни е предложена на практика в § в § 11 с промените в чл. 7, ал. 5 в Закона за държавната собственост се казва, че в случаите определени със закон с решение на Министерския съвет върху имотите изключителна и публична държавна собственост може да се учредяват учредяват ограничени вещни права. С този член на практика премахваме досега действащите ограничения, че такива права могат да се учредяват, когато това е необходимо за изграждане на национални обекти или когато е свързано с националната сигурност и отбраната на страната две изключения, които наистина са в интерес на цялото общество. С тези промени в момента отваряме абсолютно възможността да се учредяват вещни права, с две думи ние можем върху изключителна държавна собственост да построим и хотел в момента, ако така се приеме разпоредбата в Закона за държавната собственост. Така приета разпоредбата при липсата на скици, при липсата на актуализирани актове за държавна собственост било то публична или изключителна държавна собственост, на практика може да има огромни злоупотреби с българското Черноморие. Друг момент – премахваме правомощията на областните управители да контролират плажовете.

Кой контролира на практика и плажовете, които са неохраняеми зони? Мисля, че тези правомощия на областните управители трябва да се запазят, защото не са само правомощия, те са и задължения да оказват контрол.

концесионирани, а да не говорим за тези, които са отдадени под наем или въобще не се стопанисват. С оглед сигурността на българските граждани и чуждестранните туристи, които използват българските плажове, и с оглед и водното спасяване трябва да се запазят правомощията на областните управители и те да продължат да контролират всички плажове, да се грижат да има адекватно водно спасяване и там, където на практика няма такова, да бъдат ограничени всякакви дейности, защото има неохраняеми плажове, където се предоставят водни атракции и никой на практика няма да може да ги санкционира. Ще разбираме за проблема едва след поредния трагичен инцидент по българското Черноморие. Също така е добре да се постави под много широк дебат възможността за поставяне на обекти в зона „А”, да се прецизират абсолютно нормите между първо и второ четене, защото както каза и преждеговорившия, когато се говори само за височина без да се съобразяват другите нормативни актове, в един момент, използвайки примерно денивелацията на даден плаж може да изникне доста висока сграда.

който даже не се използва и за подаването на услуги или както казва собственикът му: „срещу 10 хил. лв. на ден бих пуснал всеки, който иска да го ползва”. С две думи това не е сграда за обществено обслужване, това е абсолютно частна постройка за лични цели. цели. Добре е всички тези разпоредби да се прецизират и нека поне за промените в Закона за държавната собственост вносителите да дадат някакво обяснение каква е била целта на тези промени. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Радев, с много от нещата, които казахте съм съгласен, съгласих се и в рамките на дискусията, която водихме в комисията. По отношение на промените в Закона за държавната собственост – правилно, така е, не бива да прибързваме, това трябва да го анализираме доста внимателно между първо и второ четене. По отношение на контрола – очевидно плажове, които са отдадени под наем от областния управител, би следвало

Мисля, че тук нямаме различия, но, пак повтарям, по отношение промените на Закона за държавната собственост считам, че между първо и второ четене би следвало да прецизираме и анализираме внимателно

председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Радев, колега Ангелов, ще използвам чрез репликата да отговоря и на Вас на това, което казвате. Тук притеснителното е не само това, че с промените, които се правят в законопроектите Вие се съгласихте, че коректна бележката на колегата Радев. Промените в Закона за държавната собственост именно това позволяват. Това беше и моят мотив и моето изказване, на което не обърнахте внимание. Това означава, че в зона „А” на морския бряг, на пясъка, ще може да продължават да изникват огромни хотели. Освен хотелите и бетон, както Вие казахте, сергии и павилиони няма да има, но Вие това предвиждате, колега. Предвиждате на пясъка да има огромни хотели и предвиждате павилиони. Вижте текста, който Вие сте предложили – павилиони и сергии да могат да бъдат разполагани. Това е, което Вие предлагате и след като сте съгласни с коментарите, които колегата Радев направи, оттеглете Вашия законопроект. Очевидно той страда от сериозни пороци. репликата на господин Лаков. на таксите. Част от приходите от концесии и наеми в момента се дават именно на тези областни управители така, че тази поправка, която се прави, не само трябва да бъде както казахте коригирана, тя трябва да отпадне, защото в противен случай няма да има възможност с приходите от наеми и концесии да се стопанисват, почистват и осигуряват спасители на неохраняемите плажове, половината от които тази година ще бъдат именно такива – над 100 плажа ще останат неохраняеми. А това, което казахте, колега Радев, за интереса за наемане поради липса на скици да, скици има, но актовете за изключителна държавна собственост не са актуализирани. С тях плажовете трябваше да бъдат разделени на по-малки плажове, с отделни наименования включително. Така че и тази поправка, за която говорите, също трябва да бъде променена. Благодаря.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз ще концентрирам своето изказване изцяло върху законопроекта, внесен от господин Димчо Михалевски и група народни представители.

и се опитах да намеря смисъл и икономическата и социална логика, която имат за цел промените в закона, колкото и рядко да употребявам и да внимавам, когато казвам тази дума, за мен поправките са абсолютно лобистки и ще аргументирам своето мнение. Лобистки са, защото по смисъла на законопроекта и това, което каза преди малко колегата, че между първо и второ гласуване може да го прецизираме – не, не можем да го прецизираме, защото самият смисъл и дух на законопроекта е направен изцяло в полза на определени икономически интереси, а именно на концесионерите.

Сега вече ще мина на самия законопроект. Още в чл. 8, ал. 3 прави впечатление, че всъщност се дава възможност да се определят концесионните такси, наеми и така нататък

правим субективни критерии, които не се знае до какво ще доведат. Може да се окаже, че в крайна сметка в държавата и в хазната по никакъв начин не влизат никакви средства и единственото, което ще направим, е да увеличим печалбата на тези концесионери. В крайна сметка, когато приемаме такива закони, трябва да търсим двете трябва да търсим двете страни, трябва да правим баланс. А балансът не се прави по този начин. Неслучайно в миналия мандат, в миналото Народно събрание, приехме малко по-рестриктивни изменения в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Именно заради това Именно заради това – да се намери някакъв баланс. Естествено невинаги той е най-добрият може би, но не и по този начин, не когато давате възможност на чисто субективни преценки – за някои да бъде по-изгодно да наема или концесионира плаж, а за други – точно обратното. Второто нещо, което ми прави силно впечатление, е, че в чл. 10, ал. 3, т. 3 направо се дава ясна заявка, че отново на територията в зона „А”,

много важно да си отговорим на въпроса: ние какъв туризъм искаме да правим? Ние целим по-евтин туризъм, по-евтини клиенти или да се добрата среда между това да имаме добро качество на услугата, добри хотели с повече пространство? Естествено, без да отчитаме необходимостта от такива търговски обекти, които със сигурност трябва да обслужват и тези клиенти.

да има повече такива обекти, но естествено плажовете са от изключителна държавна собственост и те обслужват не само хората, които живеят в региона, а цялото население, както и туристите, които идват на територията на страната.

Другото, което за мен е абсолютно необяснимо, е как решихме, че сега ще даваме до 30% от плажа да се ползва свободно? Ако Вие миналата година не сте ходили на плаж на Черноморието, аз ще Ви кажа, че за първи път видях плажове, които наистина имаха пространство както за концесионерите, така и за плажуващите, които искаха свободно да си сложат своите принадлежности.

на плажове с над 40 декара – ние бяхме приели да има 1%, който да се използва за временни обекти за обществено хранене,

и могат да бъдат контролирани. В заключение аз искам да кажа, че ние няма как да подкрепим такъв законопроект. Наистина крайно време е да си отговорим на въпроса какъв туризъм искаме да развиваме. Благодаря.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Ненков, тук много с щедра ръка и на едро хвърляте едни обвинения в лобистки поправки. Бих искал да Ви попитам – Вашите колеги, които подкрепиха законопроекта на първо четене без никакви възражения в комисията, лобисти ли ги наричате? Лобисти ли са Вашите колеги от четирите комисии, които подкрепиха абсолютно на първо четене този закон? Лобист ли е госпожа Снежина Маджарова, която вчера от тази трибуна на практика изрази същите аргументи по отношение на зона „А”

по преценка на министъра, съобразно спецификата на съответния плаж. Когато говорите за 2%, които станали 1 или 2%, вижте, че и в момента, уважаеми господин Ненков, са 2%, защото Вие оставихте разпоредбите в сила и тази година.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Като специалист по човешкото поведение, няма да коментирам

колко е 1% от 40 декара и колко хора могат да легнат на този 1%?

по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, а по-скоро по § 11, с който се изменя чл. 7, ал. 5 на Закона за държавата собственост.

Ако те не го оттеглят, аз ще направя предложение в този дух. Какво се предлага? Алинея 5 на чл. 7 от Закона за държавната собственост

ограничени вещни права върху обекти – държавни имоти, които са изключителна и публична държавна собственост. Искам да кажа, че с този текст неоправдано се разширява приложното поле на сега действащия текст, в който има съответни ограничения. На първо място, отпада „и при условията на закон”, тоест сега остава само „в случаите, определени със закон”, без „при условията”, условията”, както и отпада „когато това е необходимо за изграждане на национален обект или за трайно задоволяване на обществени потребности”. Вносителите са аргументирали тази промяна с идеята, че това пречи и затруднява изграждането на обекти на техническата инфраструктура. така направеното изменение е възможно да бъдат изграждани всякакви обекти, които са предмет на ограничени вещни права. Предмет на ограничени вещни права са правото на строеж, правото на надстрояване, правото на пристрояване. Тези ограничения

Благодаря, своето поведение – на комисия изразихте своите възражения, а и сега ги защитавате в залата. Не правите политика и евтин популизъм от някои, бих ги нарекъл недостатъчно добре обмислени промени, които се предлагат. Искам да Ви уверя, че

Петров, заповядайте за дуплика. Уважаеми господин председател, колеги! Доволен съм от това, което чух от господин Зафиров. Зафиров. Това, което искам да кажа, господин Зафиров е, че много внимателно трябва да боравите с този текст, защото пътят към ада е постлан с добри намерения. Благодаря Ви.

Уважаеми колеги, да си кажем истината, да изречем една дума,

за разлика от многото лобистки закони, които в миналото управление, в миналия Парламент се внасяха и приемаха от ГЕРБ още от първия момент.

правят опити, често пъти успяват и упражняват своите права много години наред, търсейки пробойни и възможности, за да успеят във всички народни събрания. При изминалото Народно събрание се постигнаха забележителни успехи в защита на обществения интерес с това, че се предвидиха плажните ивици 50 на 50. Тогава това беше тежка битка и се успя – спомням си.

През всички тези години беше голяма битка да се спазва правилото „50 на 50”. Толкова голяма битка беше, че много често обществото не успяваше да го направи. Нека да си кажем истината. Беше видно от състоянието на плажовете, много пъти сме обръщали внимание на това и ние от „Атака” сме задавали въпроси на съответните министри. Това правило не се спазваше. И в момента промените се правят така, че да се торпилира този много голям успех на българското общество, осъществен в миналото Народно събрание. Прави се опит да се торпилира ролята на държавата в опазването на плажовете и бреговата ивица, защото това е друга стара битка, стар голям проблем – общините или държавата, държавата или общините, като и за едната, и за другата връзка има, разбира се, аргументи. Но истината е, че ако все още има някакво приличие и някакво спазване на законов ред и на обществен интерес, това се осъществява от факта, че държавата има много голяма намеса намеса и значение в тази дейност. Виждам, че тук отново се прави опит да се торпилира ролята на областните управители, на министерството. Всеки такъв опит ще доведе до развихрянето на концесионерите, които само това чакат. Положителното на закона, естествено, е този опит да се въведе някакъв общ нормативен режим относно строителството по Черноморското крайбрежие. Да, в това отношение има принос, но той е единственият текст, за който можем да кажем: да, това е добре. И всъщност с този текст се прави опит да минат другите, лобистките текстове. Защото никой не говори за времето на строителния сезон. Да, това е така, в това отношение безпристрастно можем да кажем, че се приключва с тази бъркотия всяка община да да въвежда момента на сезона и да спира или да започва строителството по различен начин. Нужна е обща нормативна уредба. Разбира се, най-възмутителният и най-лобистки е текстът относно възможността да се строи на публична държавна собственост. По никакъв начин не може да се оправдае нарушаването и пробива на този конституционен текст. Това е текст, това е правило, което е универсално за страната. Тук компромис не може да има. Както и да бъде поправен текстът, има ли и сянка за такава възможност, това означава нарушаване безспорно на конституционен принцип. И считам, че след това много лесно текстът би могъл да бъде атакуван в Конституционния съд, и той, естествено, ще падне. За юристите е абсолютно ясно, пределно и безспорно, че не може да има какъвто и да е пробив в триадата. Класика в жанра. Правото на ползване, като елемент от класическата правна триада, означава опит за неговото торпилиране, а това означава по един ясен за юристите начин опит за подмяна на конституционното правило. В България безспорно, видимо такава е практиката. Да се спазва, че тук обектите и местата ще се дават само с право за ползване – сергии или нещо друго, е меко казано наивно да го очакваме. Просто ще мине време и тези права на ползване постепенно ще бъдат разширени. Това може да стане с последващ законодателен акт или по друг нормативен начин с подзаконови нормативни актове, но в крайна сметка на всички ни е ясно, че в годините и десетилетията напред по пясъка, по плажовете ще изникват все по-значими, все по-големи хотели, ресторанти и завоалирани под кой знае каква форма. Безгранична е фантазията на правоимащите, за да реализират своите намерения. Нещата трябва да се стопират на това ниво, на което са дотук. Нормативната уредба не трябва да се усъвършенства с такива големи, такива отговорни и рисковани движения, каквото предполага този закон. Уважаеми дами и господа народни представители, така или иначе сме решили да вървим към концесиониране на плажовете в нашата родина. Това важи особено за Вас, господин Шопов. Ако оставаме на този подход, на този начин на ползване на ивицата, това трябва да бъде направено по справедлив начин. Другият вариант е, както колегата преди малко даде пример с Гърция. В Гърция няма концесии на плажовете. Тази работа с концесионирането не съм я свършил аз, а някои други хора, които пребивават тук от доста години. Така че, ако искате и ако декларираме всички, че има решимост, тогава да премахнем концесионирането на плажовете и да го направим така, както е в Гърция. Пак е европейска страна, няма концесии на плажовете. И тогава вече ще има свободен достъп от всички, никой няма да плаща. Има заведения, има община, която събира данъци и такси от въпросните заведения, грижи се за почистването и за охраната на тези плажове. Сядаш, поръчваш си нещо, плащаш си го и това ти е цената за престоя там. Имаме ли решимост за такова нещо? Ако имаме, давайте, ето, аз имам готовност. Благодаря Ви. Благодаря, господин Ангелов. Втора реплика? Няма. Господин Шопов, заповядайте за дуплика.

това е нещо, върху което можем всички да помислим. Приемаме ли този закон такъв, какъвто е представен днес за първо четене и после, не дай Боже, за второ четене, това ще задълбочи концесионния подход, концесионната система. И от тук нататък това се и цели, защото някои хора с доста установени и трайни интереси няма да имат нищо против тя да бъде увековечена. Учредяването на права върху публична държавна собственост от тук нататък ще закрепи навеки, защото с тези учредени права след построяването на съответното, за което са учредени правата, не може да послужи за премахването. Ако щете, смесена система може да бъде някои плажове – на концесия, други – по модела на Гърция. Не само в Гърция, и на други места е така! Един от проблемите на туризма по Българското Черноморие е точно тази концесионна система, която явно не е добра, която може да бъде отменена! Така че днес в залата от страна на БСП възниква идея, върху която може да се помисли и тя може да бъде развита. Продължават дебатите по двата законопроекта. Желаещи за изказвания? Още веднъж, уважаеми колеги: има ли желаещи за изказвания? Закривам дебата. Уважаеми народни представители, моля, заемете местата си в пленарната зала – предстои гласуване на два законопроекта.

гласуваме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 354-01-72 от 30 октомври 2013 г., внесен от Снежина Минчева Маджарова и група народни представители.

е приет. Гласуваме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, внесен от Димчо Димитров Михалевски и група народни представители.

Благодаря

когато говорим за развитие, винаги трябва да разглеждаме развитието през три компонента, и през трите му основни части – социално, икономическо и екологично такова. Никъде в текстовете не видях развитие на екологичен и на социален компонент!